osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 119 narodnih poslanika.Podsećam vas da je članom 49. Zakona o Narodnoj skupštini predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom svakog odlučivanja postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.Zahvaljujem.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna sali prisutna 153 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč ima Milija Miletić.Izvolite. Zahvaljujem se, predsedniče Skupštine.Uvažene kolege, građani Srbije, postaviću nekoliko pitanja koja se tiču sada aktuelne situacije, vezano za bezbednost saobraćaja, za učešće u saobraćaju, normalno, za obavljanje svih onih radnji gde vozilo mora biti obezbeđeno i spremno da učestvuje u saobraćaju.Inače, unazad 10 dana promenjen je Pravilnik o vršenju tehničkog pregleda, Pravilnik kojim se definišu određene radnje u okviru rada tehničkog pregleda,

dolaze u situaciju da treba da urade tehnički pregled, a ne mogu da dođu na red, ne mogu da urade tehnički pregled baš zbog toga što u Srbiji imamo preko 2,5 miliona vozila, gde imamo preko 1.500 tih tehničkih pregleda, a sada je u funkciji možda 500 tih tehničkih pregleda koji rade i koji su aktivni. Ostali tehnički pregledi nisu usaglašeni, nisu obezbedili te mašine kojim se vrše ti tehnički pregledi, pa zbog toga dolazi u situaciju da veliki broj naših vozača, naših građana koji imaju vozila ne mogu da urade tehnički pregled, izlazi im registracija i normalno ti ljudi imaju problema.Konkretno, recimo, na teritoriji Nišavskog okruga imamo imamo oko 50 tih tehničkih pregleda, a sada radi samo njih 10. Stvaraju se velike gužve, velika nervoza, a kada dođe čovek, kada se prijavi na tehnički pregled, zakaže mu se termin, dođe, sada se sve to snima, normalno, sve ovo je zbog toga da bi bilo sigurnije u saobraćaju, da ne bi bilo problema, ali sa druge strane vozilo koje uđe na tehnički pregled,

taj kontrolor vrati tog vozača i on mora za 72 sata da ispravu tu grešku. To je jedan deo. Možda ima situacije gde je zadnji deo vrata izgreban, isto mora da se vrati to vozilo i taj vozač i vlasnik tog vozila ne može da uradi tehnički pregled dok se to ne uradi.Sve verovatno ima nešto što je potrebno, ali mislim da je za sve nas bitno da su ispravne košnice, upravljači i sve ono što štiti sutra sigurnost tog vozila. Sve te male greške, da li zadnji brisač ne radi dobro ili je metlica na brisaču nešto lošija, sve to sada pravi problem tim našim vlasnicima vozila koji treba da urade tehnički pregled. Oni se vraćaju, a pravi se ponovo gužva. Za 72 sata taj vlasnik tehničkog pregleda trebalo bi ponovo da prijavi tog vozača, odnosno vlasnika tog vozila, da uradi tehnički pregled ukoliko bude mesta. Ukoliko nema mesta i prođe 72 sata, taj vlasnik vozila i taj vozač kome se radi tehnički pregled mora ponovo platiti tehnički pregled.Sada je i povećana cena tehničkih pregleda, ide i do 7.200 dinara, a to je dosta veliki udarac za naše vozače, za naše vlasnike vozila, jer smo svi svesni da situacija jeste još teža na jugoistoku Srbije, a suština svega, svih nas, jeste da se obezbedi što bolja bezbednost saobraćaja, ali da se to ne radi na takav način da bez nekih nebitnih stvari čovek se vraća, gubi se vreme. Inače, minimalni rad na tehničkom pregledu za jedno vozilo je 30 minuta. Sada kada se radi, kada se sve snima, te radnje traju mnogo duže i zbog toga su radili mali broj vozila.Sada trenutno veliki broj naših vlasnika vozila čeka da urade tehnički pregled zato što je kompletni tehnički pregled… Vlasnik i ti radnici su otišli na odmor zato što ima nekih nesuglasica, nekih nerazjašnjenih stvari, pa zbog toga su otišli na tehničke preglede na odmor i sada ti naši

one koje se tiču pro forma, papirologije, nekih sitnih stvari kao što je grebanje vrata ili da mu metlica na zadnjem brisaču nije dobra, da se obezbedi tim ljudima da to mogu da poprave da poprave i da se ne vraćaju da se ponovo rade tehnički pregledi i da prave troškove.Jedno od bitnih stvari za nas koji se bavimo poljoprivredom jeste da veliki broj teritorija opština, kao što je opština Svrljig, opština Bela Palanka, opština Gadžin Han, opština Merošina, imaju problema da ne mogu da urade tehničke preglede na traktore zato što tehnički pregledi koji postoje na tim teritorijama nemaju mogućnost da urade tehnički pregled na traktorima. Svi smo

Stefan Krkobabić. dame i gospodo narodni poslanici, imam pitanje za ministarku državne uprave i lokalne samouprave Mariju Obradović za Ministarstvo pravde i za Ministarstvo za brigu o selu i Vladu Republike Srbije.Građani Srbije.Građani Srbije nas pri svakom obilasku sela i varošica u slabo nastanjenim brdsko-planinskim područjima, kao i u onim naseljenim, koja se nalaze u rubnim, pograničnim krajevima naše zemlje zamole da pitamo Vladu Srbije, ministarku državne uprave i lokalne samouprave, kao i ostala resorna ministarstva, da li je izvodljivo da i oni formiraju svoje nove tzv. seoske opštine i na taj način dobiju mogućnost da u većoj meri odlučuju o potrebama i razvoju svoje lokalne zajednice i, evo, u njihovo ime mi prenosimo to pitanje?Mi iz poslaničke grupe PUPS „Tri P“ smo naglašavali da je neophodno što pre definisati novu politiku ravnomernog regionalnog razvoja koja bi smanjila nejednakost regiona, a istovremeno istovremeno pospešila individualno razvijanje i prepoznatljive osobenosti.Prvi korak u tom velikom poslu jeste izrada mape reona Srbije, koji treba da predstavljaju zaokruženo jedinstvo prirodnih, demografskih, ekonomsko-privrednih, socioloških i kulturnih osobenosti sa upečatljivim gravitacionim centrom.Poslanička grupa PUPS „Tri P“ predlaže novu reonizaciju za početak istočne, južne i jugozapadne Srbije, uz istovremeno određivanje gravitacionih centara tih područja, koje bi postale nove opštine.Za ovaj predlog PUPS-a tj. osnivanje novih seoskih opština postoji zakonski osnov u aktuelnom pozitivnom zakonodavstvu i to pre svega u Zakonu o teritorijalnoj organizaciji to pre svega u Zakonu o teritorijalnoj organizaciji i Zakonu o lokalnoj samoupravi, gde Zakon o teritorijalnoj organizaciji predviđa u članu 11. stav 3. da izuzetno kada postoje posebni ekonomski, geografski ili istorijski razlozi može se osnovati nova opština koja ima manje od 10.000 stanovnika. U Zakonu o lokalnoj samoupravi u članu 17. stav 2. stoji da teritorija za koju se osniva jedinca lokalne samouprave predstavlja prirodnu i geografsku celinu, ekonomski povezan prostor koji poseduje razvijenu i izgrađenu komunikaciju među naseljenim mestima sa sedištem kao gravitacionim centrom.U članu 18. stav 4. istog zakona stoji da baš kao i u zakonu o teritorijalnoj organizaciji izuzetno kada postoje posebni ekonomski, geografski ili istorijski razlozi može se osnovati nova opština koja ima manje od 10.000 stanovnika.Takođe, prema važećem Zakonu o teritorijalnoj organizaciji u Srbiji 30 lokalnih samouprava ima status grada, a kao što je poznato, grad na svojoj teritoriji može da formira posebne gradske opštine.Međutim, simptomatično je da sedišta tzv. gradskih opština po pravilu uspostavljaju u urbanim sredinama, a ne recimo u većim selima koja takođe pripadaju teritorijama tih gradova.Prilikom formiranja ovih tzv. seoskih opština u rubnim područjima Srbije posebnu pažnju bi trebalo posvetiti tome da im se upravo zbog tih njihovih specifičnosti daju posebna podsticajna prava u smislu smanjivanja poreza i doprinosa, kao i umanjivanju stope PDV-a, ali i da se predvidi mogućnost dodatka na plate za lekare, radnike, veterinare i druge javne radnike kako bi se dodatno motivisali za rad i život u tim, za državu Srbiju, važnim sredinama.Za primer teme o kojoj pričamo odabrao sam Opštinu Babušnica čiji je jedan od specifičnosti deo njene teritorije jer se nalazi na samoj granici sa zemljom Evropske unije i članicom NATO-a Bugarskom.Takođe, bitna specifičnost Opštine Babušnice je konstantan odliv stanovništva, u poslednjih 50 godina broj stanovnika je smanjen za više od 50%. Privreda je prilično nerazvijena, stopa nezaposlenosti je znatno veća od republičkog proseka.U

Zbog blizine međunarodnog saobraćajnog Koridora 10 od Niša do Sofije i dalje ka Turskoj i zemljama Male Azije Opština Babušnica i sva njena sela imaju najveću mogućnost za razvoj ruralnog turizma.Formiranjem nove opštine sa centrom u selu Gorčince građani ovog kraja bi na neposredniji način odlučivali o pitanjima bitnim za razvoj i život stanovnika tog kraja. Slični primeri se mogu naći širom Srbije.Prema tome, pitanje za Vladu Republike Srbije, odnosno Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo pravde i Ministarstvo za brigu o selo – da li je i na bazi postojećih zakonskih rešenja i bez izmena Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije moguće ući u proces osnivanja novih opština i da li o ovoj temi od strateškog značaja za našu zemlju je raspravljano na sednicama Vlade Republike Srbije? Zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženi predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije.Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, poslanici, dok Srbe osuđuju za genocid u Srebrenici, koga po svim međunarodno-pravnim kriterijumima nije bilo, dotle se o svim srpskim žrtvama u BiH nažalost još uvek ćuti.Ne

ali ima li bilo kakvog smisla prećutati preko 3.500 srpskih žrtava počinjenih upravo u selima oko Srebrenice i Bratunca gde su brutalno ubijana i deca i žene?Upravo je u ovom pohodu na srpska sela Zalazije, Biljača, Sase i Zagone, 12. jula 1992. godine pobijeno srpsko stanovništvo i spaljene sprske kuće.

Niko za ovaj zločin nije odgovarao i ovde međunarodna zajednica, pa i zemlje regiona već dve decenije apsolutno srpskim žrtvama, uprkos svemu što se devedesetih godina dešavalo, Srbija se izvinila za zločine i bila je prva zemlja u regionu koja je to učinila usvojivši Rezoluciju o osudi zločina u Srebrenici. To je bila naša međunarodna i moralna obaveza.Politika Srbije je jasna. Mi smo za politiku pomirenja, za mir i stabilnost u regionu, što smo mnogo puta pokazali, posebno našom solidarnošću prema svim zemljama u regionu u period kovida.Upravo da bi pokazali nacionalnu odgovornost tadašnji premijer Srbije, Aleksandar Vučić, otišao je u Potočare da izrazi saučešće porodicama žrtvama, a kako je dočekan? Linčom, kamenovanjem i pokušajem ubistva. Dakle, na najbrutalniji mogući način. niko nije odgovarao unutrašnjih poslova Republike Srpske zvanično je saopštio da postoje brojni neoborivi dokazi, fotografije i imena organizatora napada na Aleksandra Vučića i sami smo svedoci da se u tadašnjem TV prenosu nedvosmisleno videlo da je u pitanju dobro organizovan i planirani napad, a ne pojedinačni, kako je rečeno, pojedinačni eksces.Ovo

da li nadležni organi Republike Srbije mogu preduzeti bilo šta kako bi se otkrili i osudili počinioci pokušaja atentata na Aleksandra Vučića u Potočarima? Da li MUP može od institucija Republike Srpske zatraži sve prikupljene dokaze kako bi se od BiH zatražilo preduzimanje adekvatnih mera prema počiniocima ovog sramnog čina? To smo obavezni da uradimo, kao što smo obavezni da tražimo osudu svih zločina počinjenih nad Srbima, jer pojava umanjivanja i omalovažavanja srpskih žrtvama je postala praksa gotovo u svim zemljama regiona, nažalost, ponavljam, a o tome više od dve decenije ćuti i celokupna međunarodna zajednica.Ovde su u pitanju dvostruki standardi, a ne međunarodno pravo. Ne mogu se pravda i pravo primenjivati selektivno. O tome smo više puta govorili i to samo prema nama Srbima. Šta je sa srpskim žrtvama u Hrvatskoj, BiH, na KiM i imamo li mi

o pogaženim pravima srpske junakinje Dragice Gašić iz Đakovice. Prete, prava joj gaze lažna država Kosovo, opština Đakovica i mnogobrojni ekstremisti koji je svakodnevno napadaju.Gospođa Gašić je postala simbol stradanja srpskog naroda na KiM, novi simbol borbe za ljudska prava i borbe protiv albanskog rasizma i nehumanosti. Gospođa Gašić je najhrabrija žena na svetu. Treba da osete stid

pokazuju do sada neviđen primitivizam i rasizam. Uplašila ih je jedna žena koja se drznula da se vrati u Đakovicu, jedna žena sama. Fizički napadaju Dragicu Gaši, izbacuju iz stana, maltretiraju, još sada žele da je umore glađu. Zabranjeno joj je da uđu u prodavnicu i neće da joj prodaju ni hleb. Jedina je Srpkinja u Đakovici. Rodila se u Đakovici, udala, izrodila decu, radila je u MUP kao čistačica. Izbegla je iz Đakovice 1999. godine da ne bi bila ubijena sa celom svojom porodicom.Posle 22 godine 9. juna ove godine se vratila u svoj dom, u svoj stan, u svoj grad. Već mesec dana ona trpi neviđeno maltretiranje od strane Albanaca i od strane opštine Đakovica. Gospođa Gašić je, da se razumemo, dobila svu potrebnu pomoć i podršku od predsednika Vučića, od Kancelarije za KiM, od ministra Gorana Rakića.Kancelarija za Kim je kupila blindirana vrata, video nadzor, rešetke na stanu, pokućstvo, internet i obezbedila je dostavu hrane. Nažalost Albanci su odmah uništili i napali hrabrog čoveka koji je dostavljao hranu.Kosovsko ministarstvo za zajednicu i povratak Gorana Rakića uručilo je Dragici pomoć u vidu nameštaja, bele tehnike i hrane, a humanitarna organizacija „Srpska solidarnost“ je Dragici Gašić kupila bojler i televizor. Nažalost blindirana vrata i rešetke je zaplenila opština Đakovica i policija. Neviđeno.Kako nema dostave hrane, Dragica Gašić je u petak, sada ovaj petak, pre pet dana, otišla u prodavnicu da kupi hleb, su sve prodavnice albanske i nijedna prodavnica nije htela da je pusti da kupi bilo šta, nisu hteli da joj prodaju hleb. More je glađu. Dragica ima dijabetes, operisala je kičmu i teže hoda, pa ipak ona svaki dan odlazi u crkvu „Uspenja presvete Bogorodice“ da tamo nađe mir.Srbi na Kosovu 2021. godine imaju manja prava nego Afroamerikanci u Alabami 1955. Tada je u gradu Mongomeri u Alabami čuvena Roza Parks Parks uhapšena zbog toga što je u autobusu sela na mesto predviđeno za belce. Međutim Roza Parks i drugi Afroamerikanci tada 1955. godine su mogli neometano da kupe hleb i hranu,

predsednik Vučić je za Srbe na KiM učinio više nego bilo ko u poslednjih 100 godina, a na KiM ne postoji albanski pokret protiv rasizma i segregacije, već postoji albanska vlast koja podržava rasizam i segregaciju. Gde su danas albanski poslanici ovde da kažu koju reč u zaštitu Dragice Gašić? Nema ih. Oni jednom mesečno dođu u Skupštinu da ispljuju Vladu, kada se postavljaju pitanja, da uzmu pare i sledećih mesec dana ih nema i tako svakog meseca.Unmik i OEBS nažalost pružaju samo mlaku verbalnu podršku Dragici Gašić. Ne čine ništa da je zaštite. Ćute Nataša Kandić, Sonja Biserko, Latinka Perović i Marinika Tepić ću u svom Porše „Kajenu“ od 155.000 evra. Da je ugrožena neka Albanka ili Bošnjakinja sve četiri bi vrištale do neba. Autošovinistkinje ne mare za usamljenu Srpkinju Dragicu Gašić, anđela iz Đakovice.Ali, Dragica nije sama. Uz nju su i Aleksandar i Petar i Marko i Goran i Dalibor i Milan i Igor i Ana i cela Vlada i ceo parlament, svi mi. Uz Dragicu je cela Srbija. Šta kaže Dragica Gašić?

i vlast i civilno društvo? Opština Đakovica je pokrenula tužbu kojom traži poništavanje legalnog ugovora Dragice Gašić, a 11 humanitarnih, pazite, albanskih nevladinih organizacija iz Đakovice traži od lokalnih vlasti da isele Dragicu Gašić iz Đakovice. Kakva humanost.Nusrete Kumnova, predsednica Udruženja „Pozivi majki“ u izjavi za radio Slobodna Evropa kaže – ona ne može živeti ovde, svi Srbi su počinili zločine, a ona da dođe da živi ovde, ne. I ne samo to, već ne dozvoljavamo povratak nijednog Srbina. Kraj citata. Kakva čovekoljubivost.Stopa povratka Srba na KiM zadnje 22 godine je manja od 2%. da ponovim, Srbi na KiM u Albanskim sredinama, 2021. godine imaju manje prava nego afroamerikanci u SAD u Alabami 1955. godine, ali su afroamerikanci i tada bar mogli da kupe hleb. Albanski rasizam, segregacija i mržnja prema Srbima su mnogo veći od rasizma, segregacije i mržnje belih suprematista na jugu SAD tada 1955. godine. Albanski rasisti ne dozvoljavaju Dragici Gašić da kupe hleb. Žele da je umore glađu.Albanci su sa Turcima počinili genocid nad Srbima, da podsetim, u 18. i 19. veku i svi istoriografi poput ovoga i ovog kapitalnog dela svedoče o tome, Dimitrije Bogdanović „Knjiga o Kosovu“.U oba svetska rata Albanci su se borili na strani zla i ubijali su Srbe. Da, srpske snage su 1999. godine počinile zločine nad Albancima, ali i obrnuto.

su ubili oko 1000 Srba i o tome svedoči bivša tužiteljka Karla Del Ponte i Dik Marti i Parlamentarna skupština Saveta Evrope.Albanci su ubijali našu decu 2003. godine u Goraždevcu, počinili su strašan pogrom 17. marta 2004. godine i ubili mnogo Srba. Za sve ove zločine koje sam nabrojao nikada nije kažnjen nijedan Albanac, niko.Završavam, kada bi mogle, albanske vlasti bi pobile svih 95.000 Srba koji žive na KiM, ali ne smeju. Zašto ne smeju? Ne smeju zbog toga što je Vučić učinio Srbiju jakom i uzdigao je. Jedino što smeju Albanci je da more glađu srpsku junakinju Dragicu, jedinu Srpkinju u Đakovici. Plači voljena zemljo, plači slobodo, živela Srbija, hvala.

Hvala.Pošto se više niko do predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz dnevnog reda sednice, utvrđenog u zahtevu 233 narodna poslanika.Dostavljen

sednice.Obaveštavam vas da je proverom u službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedeni zapisnik.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila zapisnik sednice Šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom koja je sazvana na zahtev 233 narodna poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika, dostavljen vam je zahtev za održavanje vanrednog zasedanja sa određenim dnevnim redim, sadržanim u tom zahtevu.Za

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu, Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Vlada;4. Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije Broj 1 iz 2021. godine o izmeni i dopuni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije

Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije, koji je podnela Vlada;7. Predlog zakona o potvrđivanju izmena i dopuna 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprave za MDP

157. stav 2. Poslovnika, predložio je da se obavi:1. zajednički načelni pretres o prve dve tačke dnevnog reda, i2. zajednički jedinstveni pretres od 3. do 7. tačke dnevnog reda.Da li gospodin Martinović želi reč? (Ne)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

ukupno - 173, za - 164, nije glasalo - devet.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.Prelazimo na rad po dnevnom

Aleksandar Dujanović i Jelena Tanasković, državni sekretari u Ministarstvu zaštite životne sredine, Nataša Milić, vršilac dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

Lidija Stevanović i Snežana Prokić, šefovi odseka u Ministarstvu zaštite životne sredine, Milan Njegovan, iz Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Aleksej Stepanov, savetnik u Ministarstvu zaštite životne sredine.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički načelni pretres

Hvala, predsedavajući.Kao što smo čuli, na dnevnom redu su danas izmene i dopune dva zakona, koja ću vam ja predstaviti.Pre svega, uvaženi narodni poslanici i poslanice, poštovani građani i građanke Republike Srbije, govorim o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.Potrebe ljudi da se zaštiti priroda sežu u daleku prošlost. I tada je, kao i danas, osnovni cilj bio da se određena područja i prirodni resursi zaštite od negativnog uticaja i neracionalnog korišćenja.Prve ideje o potrebi zaštite prirode u Srbiji datiraju još iz 14. veka, kada je 1349. godine, članom 123. Dušanovog zakonika rudarima sasima bila zabranjena seča šuma, odnosno utvrđena obaveza sadnje na mestima gde je šuma posečena.Republika posečena.Republika Srbija kroz zaštitu prirode štiti svoje resurse i može da se ponosi ključnom karikom zaštite prirode, a to su zaštićena područja. Ona su najočuvanija i najistaknutiji predstavnici biološke raznovrsnosti i divljine, geografskih i geoloških znamenitosti i lepote prirode čitave zemlje. Ona predstavljaju najvažniji alat kojim se vrši direktna zaštita prirode.Postavlja se često pitanje da li se zaštićena područja koriste na najbolji mogući način? Uvek može bolje. Ona su, pre svega, i zaštićena radi očuvanja prirodnih aktivnosti koje već postoje na tim područjima i koja bi se mogla razvijati i usmeriti ka očuvanju osnovnih vrednosti, što i predstavlja sistem održivog razvoja, odnosno usklađenost ekonomskog i društvenog razvoja, sa jedne strane, i zaštite prirode, sa druge strane.Zaštita strane.Zaštita prirode se može ostvariti učešćem lokalnog stanovništva, ali na održiv način - ostvarivanjem ekonomskih planova i obezbeđivanjem kvaliteta života, u skladu sa zahtevima očuvanja prirode.Zaštićena područja predstavljaju kapital i kada govorimo o prirodnim vrednostima, govorimo u stvari o prirodnom kapitalu, a nikako o eksploataciji resursa.Priroda nam obezbeđuje, ne samo materijalna bogatstva, već i duhovno zdravlje, temelj zdrave životne sredine i održivog razvoja i zato zaštita prirode treba da bude briga svih nas. Tim pre što se danas čitava planeta suočava sa velikim izazovima, obezbeđivanja zdravstveno i bezbedne hrane, čiste vode i očuvanja prirodnih ekosistema.Na osnovu propisa koji su uređivali oblast zaštite prirode u Republici Srbiji u periodu od Drugog svetskog rata do danas, proglašeno je preko 470 ovakvih područja čija je ukupna površina trenutno iznosi 678 hiljada što predstavlja 7,67 teritorije Republike Srbije.Zaštita prirode u Republici Srbiji uređena je Zakonom o zaštiti prirode, kojim se uređuje zaštita i očuvanje prirode i prirodnih vrednosti, biološke, geološke i predeo neraznovrsnosti kao dela životne sredina na način i pod uslovima utvrđenim zakonom. Priroda i prirodne vrednosti uživaju posebnu zaštitu kao dobra od opšteg interesa za Republiku Srbiju.Podsetiću vas da su osnovnim Zakonom o zaštiti prirode uređeni ciljevi i načela zaštite prirode i prirodnih vrednosti, zatim zaštićena prirodna dobra, postupak proglašavanja zaštićenih područja, planiranje i upravljanje zaštićenim područjima.Takođe, uređena je zaštita i očuvanje divljih vrsta, zaštita pokretnih prirodnih dokumenata, organizacija zaštite prirode, znak zaštite prirode, finansiranje zaštite prirode, čuvanje i zaštićenih područja, dokumenti zaštite prirode, pristup informacijama i učešće javnosti, nadzor i nadležnost za rešavanje o žalbi, kaznene odredbe, prelazne i završne odredbe.Međutim, odredbe.Međutim, prilikom primene Zakona o zaštiti prirode ukazala se potreba za izmenama i dopunama pojedinih odredaba tog zakona.Sada ću vam predstaviti ključne izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode.Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode definiše se načelo predostrožnosti u slučajevima kada postoji pretnja nastanka štete za zaštićeno područje ili područja ekološke mreže i kada imamo nedovoljno naučnih podataka. U tim slučajevima nedostatak naučnih podataka neće biti uzet kao razlog za ne donošenje odluke, odlaganje ili ne preduzimanje mera za sprečavanje, ugrožavanje i degradacije prirode.Važeći zakon o Zaštiti životne sredine u članu 9. definiše načelo predostrožnosti na način koji nije adekvatan za potrebe zaštite prirode, jer ne prepoznaje bitan uslov primene principa predostrožnosti u uslovima naučne neizvesnosti u pogledu rizika.S

Uvezuje se postupak ocene prihvatljivosti sa davanjem saglasnosti ministarstva, odnosno precizira se da planovi i programi koji su u pripremi, a koji mogu imati značajan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost i ekološki značajnog područja, mogu biti doneti samo nakon sprovedenog postupka neprihvatljivosti.Značajna izmena se odnosi na to da akt o uslovima zaštite prirode za nacionalne parkove i zaštićena područja prve i druge kategorije, koja proglašava Vlada, donosi ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine, a za zaštićena područja koja proglašava nadležni organ autonomne pokrajine, donosi nadležni organ autonomne pokrajine.Ovom izmenom obezbeđuje se da prilikom donošenja i određivanja uslova pod kojima se mogu, odnosno ne mogu obavljati određene aktivnosti u zaštićenim područjima aktivnije i pravovremeno upoznaju i uključe u postupak ovi organi, a sve u cilju sprečavanja neželjenih posledica po prirodu. Istim članom se preciznije definiše i sadržaj akta o uslovima zaštite prirode, uvodi se termin stručne osnove i definiše sadržaj i organ koji je donosi.Takođe, donosi.Takođe, propisivanjem obaveze dostavljanja akta o uslovima zaštitite prirode upravljaču iz zaštićenog područja obezbeđuje se adekvatno učešće upravljača zaštićenog područja. Time se otklanjaju nedostaci u dosadašnjoj praksi kada često navedena lica, odnosno organi nisu imali saznanja o izdatim uslovima zaštite prirode do momenta kada su počeli određeni radovi i aktivnosti, čime se omogućava njihova blagovremena reakcija.Predlogom reakcija.Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode menjaju se i dopunjuju članovi kojima se detaljnije i preciznije vrši prenos obaveza iz Direktive o staništima i Direktive o pticama radi sveobuhvatnijeg regulisanja instrumenata za zaštitu i upravljanje ekološkom mrežom „Natura 2000“ na teritoriji Republike Srbije.U tom smislu, odredbe koje se odnose na postupak ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu, kao i odredbe o ekološkoj mreži su detaljnije razrađene i potpunije definisane, čime se jedan od najvažnijih procesa u zaštiti prirode, a to je proces uspostavljanja ekološke mreže Republike Srbije, odnosno ekološke mreže EU „Natura 2000“, definiše definiše u skladu sa zahtevima Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divljih životinjskih i biljnih vrsta i Direktive o očuvanju divljih ptica. Na taj način unapređuje se zakonodavni osnov za dugoročno očuvanje vrsta i staništa od značaja za EU u Republici Srbiji, radi očuvanja biološke i predeone raznovrsnosti.Takođe, jedan od ključnih razloga za predlože izmene odnosi se na zabranu izgradnje hidroelektrana u zaštićenim područjima, čime se obezbeđuje dugoročno očuvanje prirodnih vrednosti zbog kojih je određeno zaštićeno područje i proglašeno.Izmenama Zakona o zaštiti prirode postiže se i usklađivanje sa drugim sistemskim zakonima, i to Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, Zakonom o inspekcijskom nadzoru i usaglašavanje sa nedavno usvojenim zakonima o korišćenju obnovljivih izvora energije. Time se obezbeđuje bolje funkcionisanje sistema, imajući u vidu da je zaštita prirode briga i odgovornost svih nas, kao i problem koji mora da se rešava međusektorski, odnosno prepoznavanjem značaja zaštite prirode kroz ostale sistemske zakona, kao što je to uređeno kroz set energetskih zakona koji su nedavno i usvojeni u ovoj Skupštini.Predložene izmene propisuju da područjem ekološke mreže, koje je istovremeno i zaštićeno područje ili se nalazi u okviru granica zaštićenog područja ili se sa njim graniči, upravlja upravljač tog područja. Za upravljanje ekološki značajnim područjem i ekološkim koridorom koji nije stavljen pod zaštitu kao zaštićeno Vlada na predlog nadležnog organa može odrediti ili osnovati pravno lice.Precizira se i postupak pokretanja zaštite u smislu da se do donošenja novog akta o proglašenju primenjuju režimi i mere propisane u studiji zaštite i da se na veb prezentaciji Ministarstva objavljuje izvod iz studije zaštite, na osnovu kog će zainteresovana javnost moći da identifikuje u prostoru definisane granice i režime zaštite.Uvodi se obaveza Ministarstvu da u toku javnog uvida u Predlog akta o proglašenju na svojoj veb prezentaciji objavi i stručnu osnovu koju izrađuju zavodi. U cilju transparentnijeg učešća javnosti prilikom donošenja plana upravljanja zaštićenim područjem, uvodi se i obaveza upravljaču da u toku trajanja javnog uvida organizuje i javnu raspravu.Kao što je i Zakonom o nacionalnim parkovima predviđena obaveza da javna preduzeća koja upravljaju nacionalnim parkovima formiraju savet korisnika, predloženim izmenama uvodi se mogućnost i za upravljače ostalih zaštićenih područja da formiraju savet korisnika. Time se obezbeđuju interesi lokalnog stanovništva, ali i svih korisnika zaštićenog područja.Predložene izmene preciziraju i obezbeđuju podsticajna sredstva u budžetu Republike Srbije za očuvanje i zaštitu biološke, predeone i geološke raznovrsnosti za jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se uspostavlja područje koje je proglašeno aktom Vlade, a u cilju razvoja onih delatnosti koje pogoduju očuvanju zaštićenog područja.Želim da iskoristim priliku da nas sve podsetim o odnosu čoveka i prirode i potrebi njenog očuvanja. Neophodno je da imamo na umu i raznovrsnost i bogatstvo prirode. To predstavlja i deo našeg nasleđe. Isto kao što ulažemo napore da zaštitimo i kulturno nasleđe koje predstavlja naš ponos i identitet, tako je važno da svim kapacitetima se zalažemo za zaštitu prirode, kako naši potomci ne bi zaboravili beloglavo supa, droplju i lastin repak ili druge ugrožene vrste.Čvrsto vrste.Čvrsto verujem da imamo obavezu da našim potomcima omogućimo zadovoljstvo susreta sa mladicima iz Drine, Pančićevom omorikom sa Tare, veličanstvenim vodopadima na Staroj planini, predelima Fruške gore, dunolistom sa Kopaonika. Usvajanjem ovog Predloga zakona smo korak bliže ka ispunjenju obaveza prema zaštiti prirode i omogućavanju budućim naraštajima da na održiv način uživaju u blagodetima prirode Republike Srbije.Dozvolite mi na kraju da zaključim izlaganje na temu Predloga zakona o izmena i dopunama Zakona o zaštiti prirode. Donošenjem ovog zakona se ostvaruje niz pozitivnih efekata. Pre svega, uvođenjem načela predostrožnosti omogućava se da se u slučajevima kada postoji neposredna opasnost za prirodu adekvatno i blagovremeno reaguje odmah, iako u tom trenutku ne posedujemo dovoljno naučnih podataka.Preuzimanjem obaveza izdavanja akta o uslovima zaštite prirode Ministarstvo nadležno za poslove životne sredine, kao i nadležni pokrajinski organ, ima mogućnost boljeg uvida i blagovremenog reagovanja za sve radove i aktivnosti o zaštićenim područjima prve i druge kategorije.Izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode omogućiće se i povećanje površine pod zaštićenim područjima i ispunjenje ciljeva definisanih prostornim planom Republike Srbije. Formiranjem Saveta korisnika zaštićenog područja postiže se obezbeđivanje interesa lokalnog stanovništva, kao i svih ostalih korisnika zaštićenog područja, uključujući organizacije civilnog društva. Omogućuje se razvoj lokalnih samouprava na čijoj teritoriji se i nalazi ovakvo područje obezbeđivanjem podsticajnih sredstava u budžetu Republike Srbije.Poštovani narodni poslanici i poslanice, ovim bih zaključila svoje izlaganje u vezi Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode. Stojim vam na raspolaganju za sva pitanja i nadam se da ćete u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona.

Hvala, predsedniče Skupštine, gospodine Dačiću.Poštovana ministarko, gospođo Vujović sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, Odbor za zaštitu životne sredine, na sednici održanoj juče, 12. jula, razmotrio je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, koji je podnela Vlada, u načelu.Imali smo priliku zaista da se detaljno upoznamo sa izmenama i dopunama ovog zakona, gde su nam vaši saradnici detaljno razjasnili izmene i dopune i dali odgovore na sva pitanja i sugestije koje smo imali.Razlozi za predložene izmene Zakona o zaštiti prirode su potreba da se otklone određeni problemi i nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj praksi primene zakona, što je dovelo do potrebe za preciziranje već transportovanih obaveza iz dve važne direktive EU, i to: Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divljih ptica životinjskih vrsta, Direktiva o očuvanju divljih ptica, obaveza usklađivanja sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije i potreba usklađivanja sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru.Jedan od razloga za predlaganje izmena odnosi se na izgradnju malih hidroelektrana u zaštićenim područjima. Upravljanje vodama zasniva se, između ostalog, na načelu održivog razvoja. Upravljanje vodama mora se odvijati tako da se potrebe sadašnjih generacija zadovoljavaju na način kojim se ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe, odnosno mora se obezbediti korišćenje voda zasnovano na dugoročnoj zaštiti raspoloživih vodnih resursa po količini i kvalitetu.S obzirom na to da je nedavno donetim zakonom o obnovljivim izvorima energije zabranjena izgradnja malih hidroelektrana u zaštićenim područjima kao jednog od vidova obnovljivih izvora energije, ovim izmenama se postiže usaglašavanje zakonskih propisa Republike Srbije.Zaštita Srbije.Zaštita prirode može da se ostvari samo uz međuresorsku multi i interdisciplinarnu saradnju u ovoj oblasti. Ukoliko se ne obezbedi ugradnja kriterijuma zaštite biodiverziteta u sektorske politike razvoja, kao što su energetika, poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda, nećemo moći efikasno da ostvarimo zaštitu životne sredine.Cilj koji treba da se postigne je izgradnja delotvornog sistema upravljanja zaštićenim područjima koji će obezbediti da ono što je zaštićeno bude i sačuvano, unapređeno na pravi i održiv način,

sve ove razloge za donošenje izmena i dopuna ovog važnog zakona, gde su vaši saradnici detaljno objasnili sve tačke ovog zakona, jednostavno član po član, Odbor je odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, u načelu. Hvala.

Voda bez čoveka može, ali čovek bez vode ne može. Kad presuše bunari, kad presuše izvori, kad presuše reke, kad presuše jezera, tek ćemo onda ceniti vrednost vode. Recimo, najkvalitetnija voda sa Durmitora, Diva, po meni, Durmitor planina, 1400, 1500 metara nadmorske visine. Pravo bogatstvo srpskog naroda nalazi se na Durmitoru. Voda je najveće bogatstvo.Danas je 13. juli, danas je dan srpskog ustanka u Crnoj Gori, kao što je srpski ustanak bio i u Banatu. Zvao se Vršačka buna. Banat je geografska odrednica, Crna Gora, u čiju državnost niko ne dira, je u tom trenutku bila samo okupirana geografska odrednica. Taj srpski ustanak je podigao Bajo Stanišić, đeneralštabni oficir, mislim da je bio pukovnik. Taj ustanak je podigao i Pavle Đurišić. Taj ustanak sa najvećim činom je podigao Blažo Đukanović. Blažo Đukanović, deda-stric današnjeg Đukanovića. On je znao šta za Srbe, šta za građane Crne Gore, šta za građane tadašnje Jugoslavije znači voda, koliko je treba braniti. Tom prilikom, to je bio najveći ustanak u porobljenoj Evropi, to je bio ustanak protiv okupatora, gde nisu ubijena dva srpska žandarma, već je ubijeno 700 i nešto okupatorskih italijanskih vojnika, a preko 1.000 zarobljeno, zarobljene ogromne količine oružja i municije. Taj ustanak je ugušen uglavnom zahvaljujući srpskoj neslozi, gde su se ideološki sukobili i gde je ideologija, eto, bila preča i od vode.Moj savet svima nama je sledeći – da nikada dok se drugi tuku protiv nas, da se nikada više mi ne tučemo protiv sebe i između sebe. Od naših zađevica, od naših svađa, kojima nismo čuvali vode, reke, planine, našu zemlju su koristi uvek imali naši protivnici. Zato i sada kada govorim o vodama, morao sam to da vežem za ustanak i 13. jul. Ne znam da li će jednog dana Milo Krivokapić, one litije koje su bile izuzetne, impresivne, prisvojiti ideološki kao neku vrstu Milove pobede i Milove šetnje itd, kao što su neki naši ustanci ideološki prisvajani s jedne na drugu stranu.Danas je u Crnoj Gori, koja se razdružila od Srbije svojom voljom, danas se tamo od Srba traži da se razdruže, ne samo teritorijalno, već i nacionalno i duhovno, da se razdruže od Srpske pravoslavne crkve, da se razdruže od Njegoša. Danas tamo dominiraju oni drugi, koji su, recimo, pištoljem i kožnim mantilom priključivali Boku Kotorsku, koja se ranije izjasnila da se priključuje Kraljevini Srbiji, oni su ih pištoljem 1944. godine priključili Crnoj Gori. Danas se priča da smo im mi okupirali okupiranu Crnu Goru 1918. godine, okupirali vodu, obalu, okupirali valjda od Sutomora do Herceg Novog. Bez te srpske vojske, a u nju računam i Srbe iz Crne Gore, današnja obala Crne Gore ne bi bila od Ulcinja do Herceg Novog, već bi bila tamo gde je bila 1914. i 1918. godine, od Ulcinja do Sutomora.Zato treba ceniti vode i ceniti borce za slobodu koji brane vode, planine i zemlju. Ljudi su smrtni, ljudi umiru, ali slava boraca za slobodu nikada ne umire. Hvala. Odbora za evropske integracije, Elvire Kovač, važan deo evropske politike je i zaštita prirode i borba protiv klimatskih promena na globalnom nivou.Kada pričamo o propisima Evropske unije iz ove oblasti, dakle, iz oblasti kako zaštite prirode, tako i zaštite životne sredine, Evropske unije su izuzetno obimni, dakle, ima ih jako puno i oni kada bi ih sve sabrali i pogledali čine skoro jednu trećinu svih propisa Evropske unije, znači, jednu trećinu od ukupnih propisa Ali moramo biti svesni toga da prenošenje propisa Evropske unije u pravni sistem naše zemlje Republike Srbije je samo iliti prvi korak u procesu prilagođavanja evropskim standardima. Ono što je možda još važnije ili minimum toliko važno i što treba da se podrazumeva je sprovođenje ovih propisa i njihova adekvatna primena, kako na nacionalnom, regionalnom, pa tako i naravno na lokalnom nivou.Jedan od najvažnijih zadataka u procesu zaštite prirode, kao što smo čuli i od uvažene ministarke, je proces uspostavljanja ekološke mreže, kako ekološke mreže Republike Srbije, tako i ekološke mreže Evropske unije „Natura 2000“, što nam zapravo izmene i dopune dozvoljavaju, tačnije preciziraju.Pojedinim odredbama Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine koji se nalazi pred nama, ukoliko sam dobro razumela juče na sednici Odbora za evropske integracije, poslednje izmene smo imali 2018. godine, a zakon je donet 2009. Ovim izmenama sada je izvršeno usklađivanje sa propisima Evropske unije, pošto je bilo jednostavno neophodno precizirati i otkloniti nedostatke koji su uočeni u dosadašnjoj primeni u praksi i koji se, kao što smo to čuli, odnose odnose na postupak ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu, kao i same odredbe se preciziraju o toj ekološkoj mreži.Odredbe Predloga zakona su definisane upravo u skladu sa direktivama koje je spomenula u svom uvodnom izlaganju kako i uvažena ministarka, tako i predsednik matičnog odbora za ekologiju. Znači, to su dve direktive, konkretno, Direktiva 43 o očuvanju prirodnih staništa divljih životinjskih i biljnih vrsta i druga direktiva je Direktiva 147 – o očuvanju divljih ptica.Ove izmene i dopune se odnose na uspostavljanje postupka ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Odredbe o ekološkoj mreži su vrlo detaljno razrađene i potpunije definisane nego što je to bilo ranije, čime se, kao što smo to čuli juče na sednici Odbora, kako proces uspostavljanja zaštite, upravljanja i finansiranja ekološke mreže Republike Srbije odnosno ekološke mreže spomenute Evropske unije tzv. „Natura 2000“, koja se definiše u potpunosti u skladu kako sa direktivama o staništima, tako i sa direktivom o pticama, koju sam malopre spomenula.Novim rešenjem koji se nalazi u ovim izmenama i dopunama Zakona se precizira da davanje prethodne saglasnosti za plan i planove koji zajedno ili ili sami, znači sa drugim planovima i projektima mogu imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitosti ekološki značajnog područja. Dakle, da ova prethodna saglasnost može biti data tek nakon sprovedenog postupka odnosno ocene prihvatljivosti i postupka potvrđivanja postojanja preovlađujućeg javnog interesa. Znači, to su ti izuzeci.Predviđeno je da se postupak ocene prihvatljivosti sprovodi u skladu sa načelom predostrožnosti na osnovu najboljih dostupnih, naučnih dokaza što je po nama izuzetno značajno i metoda u okviru priprema plana i programa. Samim predlogom zakona koji se nalazi pred nama se propisuje da se uspostavi ekološka mreža kao koherentna funkcionalna i prostorno povezana celina radi očuvanja staništa od posebnog značaja za zaštitu za obnavljanje i unapređivanje narušenih staništa i za očuvanje staništa divljih vrsta flore i faune.S toga, Odbor za evropske integracije na jučerašnjoj sednici je ustanovio da ove predložene izmene i dopune Zakona jesu u skladu sa predloženim direktivama i podržali smo iste. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Hvala. Dakle, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama, danas mi je pripala ta čast i dužnost da predstavim i taj predlog zakona.Ustavni zakona.Ustavni osnov za donošenje ovog zakona i sadržane odredbe člana 97. stav 1. tačka 9. Ustava Republike Srbije kojim je utvrđeno da Republika Srbija uređuje, obezbeđuje sistem zaštite i unapređenje životne sredine.

i to Zakona o opštom upravnom postupku, Zakona o inspekcijskom nadzoru, Zakona o prekršajima, Zakona o zaštiti podataka kao ličnosti i Zakona o javnoj svojini.Pored usaglašavanja rešenja i Zakona o vodama sa navedenim zakonima predloženim promenama vrši se usaglašavanje odredaba Zakona o vodama sa programom za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative e-papir za period od 2019. do 2021. godine sa Akcionim planom za njegovo sprovođenje, koji je usvojila Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 11. jula 2019. godine, koji predviđa izmene i dopune Zakona o vodama.Radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava i obaveza građana i zadovoljavanje njihovih potreba Zakonom o vodama, pojedini poslovi iz nadležnosti Republike Srbije povereni su drugim subjektima, Autonomnoj Pokrajini, gradu Beogradu, jedinici lokalne samouprave, javnom vodoprivrednom preduzeću. Kako Zakonom o vodama, kao posebnim zakonom nisu određeni organi državne uprave koji vrše nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova utvrđenih zakonom, Predlog zakona propisuje da nadzor nad radom pokrajinskih organa i organa jedinica lokalne samouprave i javnog vodoprivrednom preduzeća u vršenju poverenih poslova utvrđenih Zakonom o vodama, obavljaju organi državne uprave iz čijeg su delokruga ovi poslovi.Kako je dosadašnja primena Zakona o vodama kao i analiza odredaba u pogledu kojih je bilo zahteva za davanje mišljenja, odnosno podnetih inicijativa za izmenu istih, ukazala na postojanje određenih pravnih praznina ili nedovoljno jasnih normi koje stvaraju teškoće u njegovoj primeni u cilju otklanjanja uočenih nedostataka i unapređenja rešenja, ovim Predlogom zakona se preciziraju pojedine odredbe odnosno rešenja.S toga, kako Zakon o vodama ne sadrži odredbu koja propisuje da se izuzetno neposrednom pogodbom vodno zemljište u javnoj svojini može dati u zakup izmenama člana i 10b Zakona o vodama, propisuje da se vodno zemljište izuzetno daje u zakup neposrednom pogodbom u slučajevima kada je to propisano posebnim zakonom, ako je to u konkretnom slučaju jedino moguće rešenje, direktnim, indirektnim korisnicima budžetskih sredstava u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, izabranom izvođaču radova, radi vađenja rečnih nanosa za potrebe izgradnje objekata od značaja za

stupanja na snagu tog zakona.S o proglašenju zaštićenog područja i smernicama za upravljanje područjima ekološke mreže. Ovim zakonom se propisuje da vodno zemljište u javnoj svojini koje se daje u zakup u postupku javnog nadmetanja, ili prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, a koje se nalazi na zaštićenom području ili području ekološke mreže, daju u zakup po prethodno pribavljenoj pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine.Pored navedenog, radi otklanjanja neujednačene prakse u postupku izdavanja vodnih uslova, vrši se i dopuna člana 118. Zakona o vodama. da se i u postupku izdavanja vodnih uslova van postupka objedinjene procedure pribavljaju mišljenja navedenih pravnih lica kako bi se otklonili problemi u primeni Zakona o vodama kada je u pitanju određivanje širine pojasa priobalnog zemljišta, kanala, odnosno određivanje objekata za korišćenje voda, objekata za proizvodnju hidroelektrične energije i druge namene. Ovim zakonom se vrši dopuna člana 9. Zakona o vodama, preciziranjem da širina pojasa priobalnog zemljišta kanala iznosi do pet metara, a vrši se izmena člana 18. tačka 3. preciziranjem objekata za korišćenje voda, objekata za proizvodnju hidroelektrične energije i druge namene.Kako je rok za određivanje granica vodnog zemljišta propisan Zakonom o vodama istekao 31. decembra 2019. godine, Predlogom zakona taj rok se produžava, pa se propisuje da će Ministarstvo, a na teritoriji AP nadležni organ AP odrediti granice odrediti granice vodnog zemljišta do 31. decembra 2023. godine. Predloženim promenama bi se takođe obezbedio upis vodnih objekata u javnoj svojini, u javni registar, katastar nepokretnosti kao građevinskih objekata. Propisano je da se navedeni vodni objekti koji su prema ranije važećim propisima o državnom premeru i katastru nepokretnosti upisivani samo u A listu, lista nepokretnosti kao način korišćenja zemljišta, ali ne i u V1 listu kao građevinski objekti, upišu u V1 list, lista nepokretnosti kao objekti na osnovu elaborata geodetskih radova.Ovim bi zaključila svoje izlaganje u vezi sa obrazloženjem Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama. Nadam se da ćete u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona. Hvala

tema koja je danas pred nama Zakon o zaštiti prirode, kao i Zakon o vodama, je zapravo tema koja nije samo dobila svoj značaj u savremenoj ljudskoj civilizaciji, već pre više od dve zapravo filozofija kao jedan od najznačajnijih izvora ljudskog znanja i spoznaje, nastaje na temama prirode.Najznačajniji, prvi, zapravo filozofi, utemeljitelji filozofije, Ksenofan, Protagora i Tagora i drugi, su se bavili temama prirode, odnosa u prirodi, zemlja, vazduh, voda, vatra. Značaj i odnosi. Istina, ubrzo posle toga sledeća grupa filozofa koji zapravo predstavljaju onu plejadu najjačih i najboljih, najvećih filozofa, Sokrat, Platon, Aristotel uviđaju nešto što je kasnije i obeležilo filozofiju kroz celu njenu istoriju i razvoj, a to je da samo razmatranje prirode, prirodnih pojava i odnosa u prirodi bez čoveka nema veliki smisao.

je ono što predstavlja suštinu i savremenog pristupa prema prirodi i pokušaja da se pronađe način ispravnog ili zdravog, odnosno uravnoteženog odnosa čoveka prema prirodi. To je ono što je princip, ono što je ideal, ono čemu se teži.Međutim, sa druge strane imamo ono što možemo prepoznati, kao paradoks, da savremena ljudska civilizacija na vrhuncu svoje moći, svoga tehnološkog, naučnog i celokupnog razvoja, ima svojevrstan raskorak u hvatanju koraka u harmoniji sa prirodom.To je naravno, ne samo paradoks koga treba konstatirati, već i ključno pitanje savremene civilizacije, gde i mi danas kroz formu zakonodavne aktivnosti nastojimo da pronađemo najbolji način, jer bi nekako bilo logično, da kako napreduje ljudska civilizacija, da napreduje i harmonija čoveka sa prirodom.Međutim, mi to danas nemamo. Naprotiv, izučavajući istoriju čoveka i prirode i njihovih odnosa, mi zapravo zaključujemo da je čovek, što je bio primitivniji, imao bolji sklad sa prirodom.Ovo jeste paradoks na koga još savremena ljuska civilizacija, čak ni teoretski našla odgovor, a pogotovo ne praktičnoj.Zapravo, ovo što danas činimo, usvajajući zakone, koristeći se dostignućima naprednih zemalja i EU, i određenim standardima koji su propisani, što predstavlja važan pravac našega kretanja, ali sa druge strane, ne možemo ostati samo na tom, da kažem resavskom nivou, usvajanjem tih standarda bez da otvorimo ova suštinska pitanja. Zapravo, trag rešenja je upravo na odnosu ove dve grupe filozofa i njihovih promišljanja koje sam pomenuo.Znači, besmisleno je razmatrati pitanja prirode, po svim osnovama, osnovama, njihovog značaja i međusobnih odnosa, ukoliko ne pozicioniramo čoveka.Ali, čoveka ne možemo pozicionirati isključivo pravno i pravnom regulativom, jer i do sada smo imali zakone i do sada smo imali određene standarde, oni su bili možda manjkavi, u odnosu na ove nove koje donosimo, i ovo jeste iskorak i treba ga podržati, mi ćemo ga podržati, ali da bi smo ostvarili ozbiljan iskorak.Dakle, pitanje zaštite prirode, kao i pitanje vode, odnosno, odnosa prema vodi, kao jednom od najznačajnijih resursa za život ljudi u toj prirodi, moramo imati shvatanje širega konteksta i ključnu poziciju čoveka.Ali, ne samo u pravnoj regulativi, jer pravna regulativa koju prati sankcija, ima svoju efikasnost na određeni način, ali takođe, kroz celokupno iskustvo ljuske vrste do pokazano i dokazano.Dakle, da pravna regulativa i sankcija, zapravo treba da se odnose samo na onu manjinu koja nije dosegla kulturnu i civilizacijsku svest odgovornosti, koja proizilazi iz sopstvenog kulturnog i etničkog kvaliteta, u svim odnosima uključujući odnos prema prirodi.Zato ovo pitanje pored pravne dimenzije, mora imati svoju prosvetnu, medijsku, kulturnu i sve druge i to zajedno na istoj strani i na istom zadatku. Tek tada onda možemo očekivati da zapravo ovo što danas radimo, jeste bitno i kvalitetno, i jeste zakon dobro pripremljen i zaslužuje podršku, ali tek tada on može doneti rezultate koje očekujemo.Dakle, drugi paradoks, ili primer ilustracije, koji je toliko surovo realan i jasan, mi danas nauku pored filozofije, koja je nešto anahronija u odnosu na akutelne izazove, same nauke, i filozofiju i nauku podređujemo odnosu prema prirodi, ili kako se to uobičajeno kaže odnosu prema životu ili odnosu prema unapređenju kvaliteta života.Ali, što nam je jača nauka, to su nam jači naučno tehnološki potencijali, manje je rezultata i to je pitanje sa kojim se moramo suočiti, koje možda nije prevshodno pitanje zakonodavnog organa, ali jeste pitanje nas kao mislećih bića, a ja zapravo parlament pokušavam da doživim, a možda sam previše pod uticajem akademskog pristupa i to priznajem, ali i ono što sam učio i čitao na utemeljenju parlamenta još u vreme Rima sa Ciceronom, i drugim senatorima, parlament nije samo mesto predstavljanja naroda, već mesto promišljanja politike, mesto gde bi trebalo najjači politički umovi kroz predstavničku formu da promišljaju politička pitanja i mi se moramo boriti i težiti da zapravo i naša Narodna skupština, bar u jednom značajnom svom vitalnom delu, ima potencijala i da na takav način posmatra sve teme, uključujući uključujući i ove zakone.Evo, ukoliko nismo uspeli da nauku, tehnologiju, filozofiju i ostale epistemološke resurse ljudske vrste, upotrebimo za odnos prirode, hajde da potražimo od koga to možemo da naučimo. Kazali smo da je primitivni, tzv. čovek prvobitne ljudske zajednice, imao harmoničniji odnos sa prirodom i to je tačno, ali će neko kazati, u redu, ali on nije imao industriju, nije imao teret koji mi danas imamo i to je tačno i zato nije isti kontekst u kome možemo posmatrati odnos čoveka prema prirodi, jer svaka energija i svaki blagodat, on donosi određene prednosti, ali isto tako proizvodi i određene kolateralne štete i zapravo danas, ono što se zove faktor opasnosti po prirodu, nije namerni odnos uništenja prirode, već zapravo ono što čovek u nus pojavi razvoja, tehnologije i razvoja, dakle, industrije i drugih oblika privređivanja, građevinarstva, proizvodi na štetu prirode.Nije loše ni upotrebiti ni same životinje u odnosu prema prirodi, iako su životinje niže razvijena bića, bez razuma i umnih sposobnosti i kreiranja, ali pošto su ovi daleko istočnjački narodi životinje koristili da od njih uče borilačke veštine i skoro sve borilačke veštine su nastale na određenim idejama koje su, preuzimanje od određenih životinja koje su imale značajne sposobnosti ili istaknute sposobnosti u borbi i nije to jedina stvar koju čovek opet, paradoksalno, ali može da uči od životinja.Danas, niti jedna osoba ne proizvodi nus efekte prema prirodi, niti jedna životinja ne proizvodi materije uništenja prirodne okoline, ali koji je jako vredan za razmišljanje. Bez obzira na umnu zaostalost, niti jedna životinja ne proizvodi najlonske kese, niti jedna životinja ne zagađuje vode, ne zagađuje prirodu, itd. Tako da nije loše ni te lekcije, naravno, uključujući i neke druge teme koje ovog trenutka nisu aktuelne, kao što je način ishrane, jer mi danas imamo najveći broj nutricionističkih emisija na televizijama i na drugim medijima, najveći broj eksperata za ishranu, a najviše debelih ljudi, u povesti čovečanstva i ljudsku vrstu bismo danas mogli podeliti na one izrazito debele i izrazito mršave.Dakle, one koji nemaju dovoljno hrane da se prehrane i one koji imaju viška hrane i ne znaju kako da smršaju.Dakle, ljudska civilizacija se u svojim paradoksima podelila nekako prirodno na te dve krajnosti, a zato osim par nekih životinjskih vrsta, pod specijalnim okolnostima, skoro da ne možemo naći životinju koja ima viška kilograma kojoj je potrebna dijeta i kojoj su potrebni nutricionisti itd.Dakle, ovo su lekcije koje treba da nam budu pomoćni izvori našeg razmišljanja, u pogledu traženja rešenja za harmoniju sa prirodom.Prvi princip bi bio da je čovek odgovoran za prirodu. Da čovek jeste gospodar prirode, prirode, tu se slažu svi izvori znanja, i teologija, i umetnost, i filozofija, i nauka. Čovek je gospodar prirode, ali ne neograničeni gospodar.Da biste bili gospodar nečega legalno onda morate pokazati odgovornost. Ne možete gospodariti nečim, a da nemate odgovornost. Ne postoji neograničeno gospodarenje. Ono što vam daje legitimitet za vladanjem ili gospodarenjem jeste odgovornost prema tome što ste zadužili. To se ne odnosi samo na odgovornost čoveka prema prirodi, već i na sve druge odgovornosti.I kroz ljudsku istoriju, gde god je jedan čovek, jedna vlast, jedan vladar, jedan imperator, jedan car, jedan sultan, šta god bio, pokazao neodgovornost prema onome što mu je povereno, on je to izgubio na koncu. I, to je tako. I, ta se zakonitost neće promeniti. Čovek u meri u kojoj pokaže neodgovornost prema prirodi on je gubi kao blagodati, pravi sebi pustoš za život.Prvi princip je odgovornost koja se mora pokazati prema prirodi. Da, čoveku je data priroda da je koristi, ali ne i da je uništava. Korišćenje mora biti selektivno u skladu sa principom odgovornosti i samo onoliko koliko je nužno i koliko je potrebno.Dakle, ovako razumem i ovaj Zakon, da mu je ovo intencija i zato on ima svoju vrednost i zato ga treba podržati.Kada su u pitanju implikacije ili očekivanja konkretnih rezultata po tom pitanju, tu su nam isto pozitivna očekivanja zato što sada imamo i određene ili pogrešne prakse koje su delom ili bile nepoštovanje zakona ili možda nedostatak kvalitetne zakonske regulative.Odnos prema šumama, i nije prvi put da o ovome govorim, i ne govorim sada tako što mi je neko nešto dojavio, dakle, prošle godine, kada bih vikendom dolazio kod svojih roditelja u svoje rodno selo, sa suprotne strane se nalazi jedna predivan šuma koja se zove Tupik, šuma koja mi je, neću samo reći obeležila detinjstvo, već mislim da su horizonti te šume, između ostalog, sa sve njenim visinama, bogatstvima, strminom jednom, skoro vertikalnom, pa možda uticali na formiranje mog karaktera, da ne preteram.Ono što se sećam kao dete, da su tada tzv. šumari ili štitari, ili zaštitnici šume, baš te šume bili toliko strogi da su za jednu bukvu, za jedno drvo ljude slali u zatvor, kažnjavali žestoko.Sećam se tada tih razgovora i rasprava u našem selu, gde su prenosili šta ti šumari kažu, pa i obrazloženje je bilo da je ta šuma toliko strma, da je veoma opasno ukoliko bi se samo na jednom delu, u podnožju ili nekom drugom delu pojavila golet, da bi zapravo postojala opasnost da se ta šuma koja sa njenim vrhom prelazi 1.300 – 1.400 metara nadmorske visine da se uruši, gde bi mogla da se desi ogromna katastrofa, što ima svoju logiku.Sada na osnovu tog obrazloženja, znači, decenijama je ta šuma čuvana od masovne seče i sada se odjednom desi da pre dve godine samo se pojavi na desetine motornih testera koje su zaglušivale taj prostor i samo se počela pojavljivati goleti u određenim delovima te šume.Ta šuma i dalje ima istu vertikalnost padine. Opasnost od erozije urušavanja su potpuno iste. Šta se to desilo? Građani su protestvovali, zvali. Rečeno im je da je to selektivno, da se neće preterati, da su ugovori potpisani, ne može se nazad i što sam očima video, isto tako vozeći se tim pravcem prema Novom Pazaru, isto pre dve godine, sa desne strane su se pojavile potpune goleti masovne seče, gde ne ostaje ni jedno jedino drvo. Isto, obilazeći taj deo tamo, selo Draga, tutinska opština prema Rožajama i jednim delom prema Kosovu, na tim zapadnim padinama Mokre Gore, isto tako masivna neselektivna seča šuma.To je nedopustivo i apsolutno neću da priznam, neću da prihvatim, neću da uđem u obrazloženja da sada je odjednom, nenormalno postalo normalno. Dakle, ne moram biti ekspert za šumarstvo da bih shvatio da je logičan prored, logično je da se seku stara stabla kada dođe do određenih zagušenja u šumi itd. šumi itd. To mi je sve logično i to je nešto potpuno razumljivo, ali da vi šume koje imaju stotine godina svoje tradicije odjednom učinite dostupnom da ih da ih pretvorite u goleti, pa ne postoje nauke, tehnike, administracije i argumentacije koje će nam to obrazložiti.Ja vas molim, da prosto teritoriju države Srbije u sprovođenju zakona po ko zna koji put, po različitim temama to potenciram, tretiramo jednako i da ne postoji manje vredna i više vredna teritorija, jer ukoliko se takve poruke šalju onda se one mogu razumeti na drugi način, da se na manje vrednoj teritoriji može raditi svašta, ne samo seći šuma, nego se raditi još po nešto. Dakle, to su veoma opasne stvari iz aspekta zakona, etika i svih drugih aspekta su neprihvatljive.Drugo, odlična su ideja, recimo, određene zaštićene zone prirode kao što je Specijalni rezervat prirode "Peštersko Polje", to je odlukom opštine Sjenica nedavno donesena odluka.Međutim ono što ja želim da naglasim, dakle, pozdravljajući takve ideje, jer zapravo ti krajolici kao što je Pešterska visoravan, kao i druge pomenute površine, su nešto što predstavljaju dragulj ove zemlje i zato ideja da postoje posebno zaštićene zone, rezervati prirode je odlična ideja.Kao ono što želim da naglasim jeste da i to mora biti harmonično ušiveno ili uklopljeno u ostale potrebe, jer vi ukoliko imate Peštersku visoravan, pa na toj Pešterskoj visoravni "Peštersko Polje" proglašavate specijalnim rezervatom prirode, što je sjajno, s druge strane imate ideju da Pešter i Pešterska Polja i poljane budu što i jesu, dakle ogromni potencijali poljoprivrede i stočarstva.Te dve stvari nisam siguran da ukoliko se ne urede idu baš zajedno. Dakle, mi moramo dati odgovore na to. Što znači da elaborate za formiranje specijalnih zona zaštićene prirode i potrebe poljoprivrede i stočarstva moraju biti usaglašeni i ne mogu tek tako biti doneseni.S treće strane, imate isto polje na kome se odigrava najveća vojna vežba u ovoj zemlji, što opet nisam siguran da to ide zajedno, da se prospe toliko oružja, bombi, ne znam kakvih granata u toj vojnoj vežbi, naravno, razumejući potrebu Vojske da ima svoje vežbe, ali sada govorimo o lokalitetu.Da

Specijalni rezervat prirode? Dakle, imamo poljoprivredne potencijale, ambicije i vizije sa turističkim i imamo najveću vojnu vežbu. Dakle, harmonija je potrebna tome, kao što je potrebna harmonija čoveka sa prirodom.Hvala. Zahvaljujem se potpredsedniku Narodne skupštine akademiku Muameru Zukorliću.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. članovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da ćemo danas raditi posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Reč ima ovlašćena predstavnica poslaničke grupe Ujedinjena dolina - SDA Sandžaka narodna poslanica Selma predsedavajuća, poštovani narodni poslanici, pred nama se danas na dnevnom redu nalazi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona i zaštiti prirode.Dakle, briga o prirodi i životnoj sredini treba da bude prioritet i imperativ iz razloga što se radi o resursu koji je od sveukupnog značaja za naše društvo.Zdrava životna sredina osnov je za ljudsku egzistenciju, ali i za zdrav razvoj našeg celokupnog društva.Obzorom da je u poslednjim godinama priroda značajno ugrožena nekontrolisanom ljudskom aktivnošću, smatram da je neophodno uskladiti realne realne potrebe stanovništva sa ekološkim zahtevima. Dakle, uskladiti održivi razvoj koji zadovoljava potreba sadašnjice, ali naravno da se vodi računa o tome da da budućim naraštajima se ne dovodi u pitanje sposobnost zadovoljavanje njihovih potreba, svakako da uz to ide potreba da vodimo računa o prirodi kako bismo našim budućim naraštajima ostavili zdravu prirodu.Srbija je zemlja koja raspolaže velikim prirodnim bogatstvima, koje je neophodno očuvati i unaprediti, a samim tim i propise u ovoj oblasti.Na opšte zadovoljstvo građana Prijepolja, uspešno je privedena kraju taj višedecenijski višedecenijski problem deponije u ovoj opštini, koje zapravo predstavlja jednu veliku ekološku bombu. Međutim, na mnogim deponijama širom Srbije sanitarni standardi se ne ispunjavaju, pa štetne štetne i opasne materije završavaju u zemljištu, u vazduhu, u hrani, vodi koju pijemo i smatram da je ovo pitanje koje je od životnog značaja i njemu treba prići sa velikom odgovornošću.Ja dolazim iz opštine koja ima jedan gorući problem, a to je problem otpada koji dolazi iz Crne Gore. Taj otpad dolazi iz Crne Gore i uliva se u jezeru u Ribariću. Ovo jezero pripada pripada opštinama Zubin Potok, Tutin i određenim delom gradu Novom Pazaru. Shvatajući taj turistički potencijal i prirodni potencijal i važnost tog potencijala, ove tri opštine skoro svake godine organizuju te dobrovoljne akcije čišćenja ovog jezera. Međutim, svaka obilnija padavina nanosi taloge otpada u ovo jezero.Ovo jezero je nekada bilo zaista izuzetno posećeno zato što poseduje predivne obale. Plaža je bila nekada najposećenija u ovom kraju gde su dolazili turisti iz cele Srbije. Međutim, zbog ovih problema koja sam vam navela ova plaža je opustela, a turisti mahom zaobilaze ovo područje, što je, naravno, problem i životnog standarda, a i prihoda prihoda meštana ovog kraja.Dakle, jezero Gazivode nije ukras samo Ribarića, nije ukras ni samo našeg regiona, već cele Srbije i smatram da je neophodno što pre rešiti problem ovog jezera i postaviti eko brane, koje će prikupljati taj ambalažni otpad. Stoga pozivam ministarku Vujović da što pre dođe da zajedno obiđemo ovaj biser prirode koji je zaista jedan veliki turistički i prirodni potencijal, da zajedno obiđemo i pronađemo adekvatno rešenje za ovo jezero, obzirom da se radi o međudržavnom problemu.Ono što je kolega prethodni govornik započeo, ja želim da nastavim. Dakle, Vlada Republike Srbije je 2015. godine usvojila Uredbu kojom se Peštarsko polje proglašava specijalnim rezervatom prirode. Dakle, Peštarsko polje je proglašeno i zaštićenim područjima prve kategorije od međunarodnog, nacionalnog i izuzetnog značaja.Ovo Peštarsko polje svakako se nalazi na teritoriji opštine Tutin i Sjenica. Na preko 3.000 hektara specijalni rezervat prirode stavljen je pod zaštitu radi očuvanja reprezentativnih i jedinstvenih odlika biodiverziteta i geodiverziteta. Dakle, jedan je od najvećih preostalih brdsko-planinskih tresavskih kompleksa u Srbiji i na Balkanu, gde su utočište našle brojne reliktne, endemične, retke, ugrožene, nacionalno i međunarodno važne vrste flore i faune.Dakle, faune.Dakle, ovaj prostor može se proglasiti za nacionalni park iz razloga što ovo područje ispunjava ne samo jedan, već četiri kriterijuma koja su neophodna, i to hidrološki, geomorfološki, zatim prirodne specifičnosti i postojanje kulturno-istorijskih i etnoloških Dakle, odlukom o proglašenju Peštarske visoravni i za nacionalni park, koja bi se oslanjala na relevantna istraživanja o raritetima Peštarske visoravni i endemskim životinjskim i biljnim vrstama, na osnovu kojih je Vlada Srbije donela uredbu, mi bi ovo područje postavile na mesto koje mu i pripada, dakle na područje koje rame uz rame sa Kopaonikom, Fruškom Gorom, Đerdapom i ostalim.Ono što me zbunjuje svakako jeste i tekst odredbe iz 2015. godine koju sam spomenula. Dakle, u članu 5. ove uredbe jasno stoji da je izvođenje svih radova koji bi mogli da naruše ili izmene geomorfološke, pedološke karakteristike, što se pre svega odnosi na degradaciju zemljišta, njegovo i neracionalno korišćenje, dakle, i pored uredbe o svesnosti, o prirodnoj posebnosti, o svesnosti, o potencijalu, Vlada Republike Srbije krši uredbe koje samo donosi i opet bira Peštarsko polje koje je zaštićeno područje za izvođenje vojnih vežbi.Dakle, ako govorimo o pitanju biljnog i životinjskog sveta, onda moram stvarno da naglasim da na ovom području ima preko 110 vrsta ptica. ptica. Ovo stanište je veoma značajno za ptice beloglavog supa, roda i još mnogih vrsta.Dakle, ako izuzmemo nehumani odnos prema meštanima ovog kraja, meštanima koji su bili prisiljeni da svu svoju stoku zaključaju na deset dana u letnjem periodu, kada je sezona, dok je u prethodnim godinama vojna vežba vršena u jesenjem periodu, sada je to bilo u letnjem, u prethodnim godinama je trajala dva dana, sada je trajala deset dana. Dakle, meštani ovog područja su bili na rubu egzistencije. Morali su da se odreknu svih svojih prihoda, obzirom da je stočarstvo jedini izvor njihovih prihoda. Dakle, nameće se jedno logično pitanje – da li ste vi kao resorni ministar i dali saglasnost da se na ovom području koje predstavlja zaštićeno područje koristi i hemijski zagađuje vazduh brojnim otrovima od tehnike koja je koja je bila upotrebljena prilikom izvođenja ovih vojnih vežbi?Na ovaj način je došlo i do pitanja opstanka beloglavih supova, čije je ovo stanište. Dakle, u ovom predlogu zakona dosta pažnje posvećeno je i pooštravanju mera, kao i zabrani izgradnje malih HE na zaštićenom području, što smo svakako spremni da pozdravimo. Međutim, ukoliko se radi o monopolu EPS-a, onda je to zaista veliki problem.Zahvaljujem.

u ime poslaničke grupe SDPS ja mogu da naglasim da podržavamo stav Vlade Republike Srbije, da je zaštita životne sredine jedan od prioriteta u radu ove Vlade.Predsednica Vlade Ana Brnabić to stalno naglašava i budite uvereni da će naša poslanička grupa uvek davati podršku onim zakonima koji znače unapređenje životne sredine.Stav sredine.Stav Vlade oko zaštite životne sredine nije deklarativan. Pokazalo se i u rebalansu budžeta za 2021. godinu, kada su prvi put izdvojena značajna sredstva za unapređenje životne sredine. To je veoma dobro, to je značajno, jer nema poboljšanja stanja u ovoj oblasti ukoliko se ne izdvajaju značajna sredstva.Drugo, u javnosti se puno piše o ovim zakonima. Piše se o zakonima o zaštiti prirode i o vodama. Naglašavam, ovo su izmene i dopune ovih zakona. Nisu neke epohalne izmene, već izmene i dopune ovih zakona.A o čemu se radi? Sve uočene nepravilnosti, pravne praznine se dopunjavaju i ti zakoni se, takođe, usklađuju sa direktivama EU. Dakle, nisu neke značajne velike, ali su i male promene koje znače poboljšanje vrlo bitne i vrlo važne. To naglašavam zbog toga jer ovaj parlament, fokus grupa za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja za zaštitu životne sredine veoma pažljivo prate šta radi Vlada u ovoj oblasti i ono što je dobro pohvaljujemo, ali budite uvereni da i ono što smatramo da je loše rešenje, da ćemo biti veoma kritični. U jednoj raspravi doći ćemo do najboljih rešenja, jer treba štiti našu prirodu koja je dugim vremenom zaista u dosta dosta elemenata bila devastirana.Znate, mi smo nedavno usvojili Zakon o klimatskim promenama. To je jedan dobar i kvalitetan zakon, ali neće nama zakon popraviti stanje u ovoj oblasti. Svedoci smo da, evo, napolje ne možemo da izađemo, jer nam je temperatura 36 – 37

a priroda postoji upravo zbog svojih raznovrsnosti i kao zemlja koja ima sticaj srećnih okolnosti da se nalazi na takvom geografskom području gde ima i dovoljno vode, dovoljno zelenila i bogatstvo i flore i faune. Ali, ona neće opstati sama po sebi. Flora i fauna će opstati ukoliko budemo vodili računa, ne budemo zloupotrebljavali, ne budemo arčili ono što imamo, već čuvali, negovali i pridržavali se onog načela održivog razvoja.Ovu prirodu, ovu zemlju smo dobili od predaka, mi je moramo unaprediti i ostaviti našim potomcima. To je načelo održivog razvoja i ja se nadam da Ministarstvo zaštite životne sredine upravo se drži tog načela i da nam predlaže zakone, a takođe, i mere koje će to da poštuju.Podržavam stav da se velika pažnja mora posvetiti zaštićenim područjima. Mi u Srbiji imamo 7,6% zaštićenih područja na celoj teritoriji. Moram da kažem odmah da je to malo i nedovoljno. Moramo dati sebi ciljeve koji će biti takvi da se to poveća.Naime, negde sam pročitao do 2021. godine da moramo imati 12% zaštićenih područja. Ja se nadam da će Vlada na tome istrajati i da ćemo mi imati tu raznovrsnost nacionalnih parkova, spomenika prirode, parkova prirode, predela izuzetnih oblika, dakle, nešto što će omogućiti da imamo zdrav razvoj, pre svega, poljoprivrede, šumarstva, lova, ribolova, turizma. Ako imamo uništenu prirodu, verujte, neće niko doći u našu zemlju.Ono što našu zemlji karakteriše i ono što većina turista koji dođu kod nas kažu da dolazimo zbog prirode, dolazimo zbog zdrave hrane, dobre vode, dobrog vina i možemo lepo da se provedemo. Da bismo to zadržali, mislim da to moramo onda insistirati na toj činjenici da se sve ono što imamo čuva, unapređuje i razvija.U

1987. godine i 2021. godine se mnogo toga izmenilo. Pre svega, pojačana je svest o zaštiti životne sredine, svest o značaju potoka, reka i tih predela koje imamo i niko ne kaže da će sve te minihidroelektrane biti izgrađene.Dobro je, dosad je izgrađeno samo 18, ima u planu još nešto, ali ja mislim da će Ministarstvo za zaštitu životne sredine imati poseban senzibilitet za zaštićena područja, gde je inače i zabranjena izgradnja, a tamo gde se bude gradilo, da će to biti po svim naučnim principima, svim ekološkim principima.Znate, ako uništimo floru i faunu u potocima, nemamo nemamo ni biljni svet, nemamo ni životinjski svet, onda verujte da te minihidroelektrane, čiji je potencijal inače 9,4% ukupnog energetskog potencijala, ne znače mnogo.Imamo mnogo.Imamo drugih načina, vetro parkovi, imamo načina kako da imamo sunčevu energiju, solarnu energiju, imamo, što je najvažnije, što smo krenuli u velike zahvate, čuvanja energije, izmene zaštite zgrada, prozora, itd.Znate, minihidroelektrane su sada postale i političko pitanje. Mnogi pokreti, grupe građana odjednom idu sa tom tezom da je to najznačajnije političko pitanje. Znate, zaštita životne sredine za mene je zaista vrlo važno političko pitanje, ali nije pitanje dnevne politike, nije pitanje jedne stranke, već je pitanje države Srbije, građana Srbije, kako da sačuvamo ono što imamo, ko nudi bolji program, ko može da napravi bolje, nek napravi, ali ne možemo se tim pitanjima zaštite životne sredine baviti načinom da smatramo da se na osnovu toga stiču jeftini politički poeni.Nešto o izmenama i dopunama Zakona o vodama. Znate, voda je naš najznačajniji resurs. Srbija je relativno bogata i s time se možemo ponositi, ali ne toliko bogata da se odnosimo neodgovorno prema vodi.Vodu moramo čuvati, to je ograničeni resurs. Kvalitet vode nam nije svugde isti. U Vojvodini mi imamo gradove koji ne mogu da piju vodu iz vodovoda, ima arsena i drugih hemijskih sastojaka koji nisu dobri za zdravlje. Ali, ako znamo da čuvamo vodu, verujte, čuvaćemo i budućnost naše Srbije.Zakon o vodama, koji sam pažljivo pročitao, dao je dobra rešenja. Tamo stoji da su vode prirodno bogatstvo i javna svojina Republike Srbije, naglašavam javna svojina, i ne samo vode, već i vodno zemljište su javna svojina. A, moramo svi znati u našoj zemlji, svaki građanin zemlje, a posebno mi narodni poslanici, članovi Vlade, svi oni koji rade u državi, da je javna svojina neprikosnovena. Ona se mora štititi. Ona se mora štititi osim zakonima, i kaznama.Neko je ovde rekao da uopšte se ne bojim drakonskih kazni ako je da je javno dobro uništeno ili javno dobro dovedeno do situacije da je nestalo. Tu mogu da idu kazne koje su vrlo velike i da na taj način štitimo ono što imamo.Znate, imamo.Znate, ne poštujemo zakone. Krenemo li samo Savom, Dunavom, videćemo da mi u obalnom području, a koje je jasno Zakonom o vodama definisano, mi imamo građenje kuća, pontona, plutajućih objekata, popularno zvanih splavova, ograđivanje obala, reka i jezera, pa čak imamo skretanje prirodnih tokova vode, zagrađivanje, pravljenja nekih ličnih privatnih jezera.Postavljam pitanje, a nadam se da će mi gospođa ministarka odgovoriti na to pitanje, da li imamo dovoljno vodnih inspektora koji to treba da kontrolišu? To mogu da kontrolišu i inspektori zaštite životne sredine, ali i sanitarni inspektori.Drugo, znate, ako neko uništava, zagađuje priobalni eko sistem ili vode u rekama i jezerima, on mora da plati, jer imamo stav – zagađivač plaća.Znate, ne može se nešto uništiti, a da to neko ne plati. Često, posebno sad u ovim sušnim periodima, vi čujete određeni potok, reka zagađeni, plivaju ribe okrenute na trbuh. još nigde nisam pročitao ko je kriv za to zagađenje vode, ko je platio kaznu što je uništen riblji fond, ali ne samo riblji fond, već čitavo čitavo to stanište, nisam pročitao. Ja bih voleo da to bude. Zašto? To treba da bude primer, primer da se zna da se priroda mora čuvati, priroda se mora poštovati i upravo oni koji poštuju, moraju da imaju sve ono što se od njih očekuje.Znate, mnogo smo mi izgradili veštačkih jezera ili kako se to u zakonu kaže – brane sa akumulacijama.Ja ću napomenuti da u prelepoj Fruškoj Gori mi smo izgradili devet takvih jezera, veštačkih jezera, koja služe kao akumulacije za zalivanje.

ću iskoristiti priliku da kažem, da govorim o dva jezera. To su jezera Bruje i Moharač, koja se nalaze u Erdeviku, u zapadnom delu Srema, zapadnom delu Fruške gore, posebno jezero Bruje. To je jezero koje se uklopilo u jednu prirodnu dolinu sa zelenim šumama, fruškogorskim šumama, jezero koje ima izuzetan turistički potencijal.Postavljam pitanje – kako se to jezero čuva? Da li neko vodi računa ili treba o tome da vode računa samo grupe građana, volonteri, a postoje postoje takve grupe građana? U tom mestu, Erdeviku, sticajem okolnosti, tu sam rođen i tu s ponosom idem i stalno sam prisutan, vidim kako grupa građana Bruje štiti to jezero, čuva okolinu, uređuje to jezero na volonterski način, dobrovoljnim prilozima građana.Ima pojedinaca koji smatraju da mogu da ograde jezero, da vi ne možete više prošetati, da nađe bodljikave žice i da ne mogu obalom da idem i da pecam gde hoću, čak piše privatni posed. To me podseća, znate, pre desetak godina sam se u Americi kupao na jednoj javnoj plaži, na jednom jezeru i počeo sam da plivam i odjednom sam video privatni posed i više nisam smeo dalje da plivam.Jezera, plivam.Jezera, vode, moraju biti i ostati javna svojina, dostupna svim građanima, jednako dostupna i svim građanima da uživaju, da štite, a pojedinci koji su blizu toga mogu samo da koriste tu pogodnost što su blizu, ali ne mogu zabraniti da bilo ko prošeta, da bilo ko uživa u tim jezerima.Drugo jezero u Erdeviku jeste Moharač. Ono služi za zalivanje i dobro je, zato je i napravljeno. Ima velikih plantaža borovnica. Ja postavljam samo jedno pitanje – da li oni koji koriste tu vodu za zalivanje plaćaju tu vodu? Znate, to je jedno od drugih načela, a to je korisnik plaća. I da li postoje pravila korišćenja te vode? Da li u ovim sad sušnim vremenima previše crpimo vode? Na taj način ugrožavamo biljni i životinjski svet u tim jezerima.Voleo bih da znam, dakle, ta nadoknada koja ide javnim vodoprivrednim preduzećima, kolika je, a to će biti možda jedno od narednih pitanja kad bude prisutna Vlada u ovom parlamentu. Ne očekujem sada odgovor, znam da je to složeno, i to pitanje ću verovatno u napred da postavim.Ja bih još jednu stvar spomenuo a to je pitanje kanala u atarima. Vojvodina je bila močvarna, vrlo dobro znate, bila je plavno zemljište, Marija Terezija je isušila, kanalima, radom mnogih generacija, ali pohlepno ponašanje pojedinaca koji su jednostavno te kanale preorali, zasadili pšenicu i kukuruz zbog male koristi nama se dešava da imamo situaciju da kad dođu velike vode da se to, jednostavno, imamo stvaranje bara itd.Ovo naglašavam i zbog toga jer smatram da to pitanje moramo otvoriti. Ne može niko kanale koji su javna svojina zatrpati. Država, inspektori, moraju da reaguju. Moraju toga ko je to uradio da nateraju da ih vrati u prvobitno stanje i još da plati kaznu za to što je uradio. Zbog sitne koristi on je napravio državi veliku štetu.Naglašavam, i to ću uvek naglašavati, zadatak svih nas građana, narodnih poslanika, državnih službenika jeste da se štite državni interesi, da se štite interesi javne svojine koja treba da bude dostupna svima.Jedno pitanje koje ću takođe otvoriti a to je pitanje rečnih nanosa, šljunka i peska. Nisam protiv toga da se šljunak i pesak koriste, to je dobro, to je resurs, ali i za to treba da se plati. Ne može svako time da se bavi i ne mogu pojedinci da koriste i da se bogate, ali ukoliko plaćaju određenu nadoknadu koja mora biti realna, onda ćemo imati situaciju da ćemo imati da se to koristi na način koji je dobar.Možda dobar.Možda pitanje gospođi ministarki za razmišljanje. Ja se celo vreme pitam - zašto su vode van Ministarstva za zaštitu životne sredine, već u Ministarstvu poljoprivrede?

tako.Naglašavam, poslanička grupa SDPS će podržati ove predloge izmena i dopuna zakona i ubeđeni smo da će njihova dosledna primena doprineti poboljšanju stanja u zaštiti životne sredine. Isto tako, podržavaćemo sve predloge da se javna svojina štiti, unapređuje i ostavlja u boljem stanju za buduće generacije.To

koja vrlo pažljivo prati i pratiće sve što se dešava u ovoj oblasti. Dakle, davaćemo podsticaje, ali ćemo isto tako naglasiti ono što u datom trenutku mislimo da nije dobro, jer ovo je tema koja neće biti za jedan dan, za jedan mesec. To je tema o kojoj ćemo govoriti u narednim desetinama godina, zaštiti životne sredine ima mnogo toga da se uradi da bismo ostavili budućim generacijama bolju zemlju nego što smo primili. Hvala.

uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani građani, danas su na dnevnom redu veoma bitne izmene i dopune dva veoma bitna zakona, naročito u ovom vremenu Zakon o zaštiti prirode i Zakon o vodama. Naravno, ove izmene i dopune su nastale kao proizvod uočenih nedostataka u dosadašnjoj primeni ovih zakona, usklađivanje sa propisima EU, naročito kada se radi o ekološkoj mreži koja je ovim zakonom potpuno definisana, ali i usklađivanja sa određenim domaćim zakonima, kao što su Zakon o planskom sistemu Republike Srbije i Zakon o inspekcijskom nadzoru.Kada

Male hidroelektrane u Srbiji su aktuelne u javnosti, rekao bih, u poslednjih 20-ak godina, ali one postoje u Srbiji od početka prošlog veka, od 1901. godine. Prva mini hidroelektrana izgrađena je u Užicu na reci Đetinji, a sledeća je iz 1903. godine u Vučju na reci Vučjanki kraj Leskovca.Đorđe Stanojević, inače čovek zaslužan za uvođenje prvog električnog osvetljenja i izgradnju prvih hidroelektrana u Srbiji, a inače veliki prijatelj Nikole Tesle, izabrao je upravo kanjon Vučjanke za izgradnju ove mini hidroelektrane koju je lično projektovao i koja je poznata u Srbiji po tome što od svog početka rada, 1903. godine, nije prestajala sa radom, to nijedna mini hidroelektrana nije činila u Srbiji, do njene revitalizacije. Da nije bilo te revitalizacije i dalje bi nastavila da radi. Znači, ona ima više od 115 godina svog rada. Inače, ona je poznata i po tome što je prvi dalekovod u Srbiji krenuo od mini hidroelektrane Vučje u dužini od 17 kilometara do Leskovca. Da ne nabrajam sve, ali da kažem da i dalje imamo mini hidroelektrane iz 1909. godine u Gamzigradskoj banji, pa Sićevo itd.Kako itd.Kako su u javnosti ove derivacione mini hidrocentrale poznate kao trenutno najveća ekološka pretnja održivosti na određenim područjima, normalno je za očekivati da se ovaj zakon, koji je veću primeni ovim izmenama i dopunama, kategoriše kao zakon koji će pokušati da reši sva ova sporna pitanja koja se stalno čuju u javnosti.Mi iz poslaničke grupe Jedinstvena Srbija, smatramo da su ovi predlozi izmena i dopuna Zakona dobri, da će se u primeni ovih zakona pokazati da su sadašnje zamerke javnosti upravo na ove izmene i dopune preuveličane i neutemeljene. Mi ćemo u danu za glasanje podržati ove predloge zakona.Naime, zakona.Naime, ovaj zakon ubacuje neke nove elemente i definiše na pravi način sve ono što je u primeni zakona uočeno kao nedostatak u očuvanju životne sredine. Najpre, imamo načelo predostrožnosti koje deluje preventivno u cilju sprečavanja ugrožavanja i degradacije prirode, kada god postoji pretnja značajne štete ili negativnog uticaja za zaštićeno prirodno dobro, tj. životnu sredinu.Zatim, svako ko hoće da gradi u ovim područjima moraće da dobije prethodnu saglasnost Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, kao i da pribavi akt o uslovima zaštite prirode za sve tipove hidroelektrana, dakle, bez obzira gde se lokacija nalazi, da li su u zaštićenom području ili ne.Jedna od najbitnijih stvari prilikom izgradnje ovih mini hidroelektrana jeste kako odrediti reprezentativan biološki minimum, odnosno ekološki održiv protok, tj. koja je to dovoljna količina vode koja ide u rečno korito koja bi trebala da obezbedi opstanak flore i faune.

sada će se određivati tek nakon detaljnog monitoringa živog sveta od strane stručnih lica iz oblasti hidrobiologije, hidrometrije. Takođe u celu ovu priču oko određivanja biološkog minimuma treba uključiti i samo lokalno stanovništvo jer ono najbolje poznaje samu reku i floru i faunu oko nje i u njoj.Moramo, takođe, napomenuti i da ovakav detaljan monitoring sistema nije obavljen ni za jednu mini hidroelektranu u Srbiji, tako da se s pravom postavlja pitanje reprezentativnosti usvojenih vrednosti biološkog minimuma, odnosno nema dokaza da tako određeni proticaj, odnosno određena količina vode obezbeđuje uslove za opstanak živog sveta u rečnom toku. Dakle, sa primenom ovakvog detaljnog monitoringa mi pravimo veliku branu zaštite životne sredine, tj. prirode u kojoj i sa kojom živimo.Druga bitna stvar jesu tzv. riblje staze koje su potrebne za uzvodnu i nizvodnu migraciju rečnog sveta. Međutim, one su uglavnom bez vode, zasute nanosom ili granjem, dakle, potpuno nefunkcionalne. Pored ovoga treba napomenuti da dovođenjem teške mehanizacije za izgradnju mini hidroelektrana dolazi do mnogih drugih posledica po životnu sredinu.Dakle, ovakve i slične negativne uticaje ovaj Predlog zakona o zaštiti prirode će u startu iskoreniti, a pored toga ovaj zakon definiše interese lokalnog stanovništva. Osniva se savet korisnika u cilju međusobne saradnje na zaštiti životne sredine i održivom korišćenju prirodnih vrednosti i resursa. Sve su ovo elementi koji mogu da nam daju jedan vid sigurnosti da će ovaj zakon maksimalno zaštititi naše okruženje i samu životnu sredinu.Napomenuo bih da je Prostornim planom Republike Srbije utvrđeno da se mini hidroelektrane grade na osnovu tehničke dokumentacije i da je Katastar mini hidroelektrana iz 1987. godine predstavljao dokumentacionu podlogu za lokacije za njihovu izgradnju, čijom analizom je utvrđeno da podaci često ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu i da se ne bi trebali striktno primenjivati.Takođe, moramo reći da male hidroelektrane nisu ekološki prihvatljive na delovima zaštićenih područja bez obzira na režim zaštite, što treba imati u vidu kao jedan od kriterijuma prilikom revizije lokacija malih hidroelektrana i proglašenja zaštićenih područja. Verovatno se zato i zovu zaštićena područja.Sve su ovo elementi koji nam daju za pravo da u danu za glasanje ovaj Predlog zakona podržimo što će poslanička grupa Jedinstvena Srbija i u danu za glasanje i učiniti.Kada su u pitanju izmena i dopuna Zakona o vodama, cilj ovog zakona je poboljšanje postojećih zakonskih rešenja i stvaranje pravnih uslova za njegovo efikasnije sprovođenje u praksi. Takođe, cilj je usklađivanje sa odredbama drugih zakona, Zakona o inspekcijskom nadzoru, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o prekršajima, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Zakon o javnoj svojini.Kada dolazi do izmena i dopuna Zakona zbog uočenih nedostataka to znači da onaj ko primenjuje zakon, a uoči odgovarajuće nedostatke, treba što hitnije da prenosi svoja iskustva sa nadležnim ministarstvom koji i predlaže te izmene. U ovom slučaju Javno vodovodno preduzeće „Srbijavode“ u svom radu uočilo je određene nedostatke zakona u delu sprovođenja postupka davanja u zakup vodnog zemljišta u delu koji propisuje davanje u zakup vodnog zemljišta izuzetno putem neposredne pogodbe, šta se sada ovim zakonom i definiše.Svi znamo šta voda predstavlja i za čoveka i za planetu i tu se ne bih mnogo zadržavao. Da bi ovaj zakon mogao da adekvatno funkcioniše i da bi mogao da bude potpuno implementiran, pored Javno-vodovodnog preduzeća i određenih institucija grada Beograda potrebno je da se vrši i adekvatni inspekcijski nadzor i ja bih se tu zadržao. Poslove vodnog inspekcijskog nadzora na teritoriji Republike Srbije vrše vodni inspektori u Odeljenju vodne inspekcije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i kao poverene poslove vodnog inspekcijskog nadzora za teritorije sedam upravnih okruga vodni inspektori u Sektoru za vodoprivredu, Odeljenja za vodnu inspekciju Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, a za grad Beograd vrše vodni inspektori u Sekretarijatu za inspekcijske poslove.Kada sam pogledao izveštaj o radu Odeljenja vodne inspekcije uočio sam neke možda čak i zabrinjavajuće stvari. Naime, Odeljenje vodne inspekcije ima sistematizovanih 21, a popunjenih 13 radnih mesta. Broj vodnih inspektora je od 2009. godine kada ih je bilo 34 pao na 13 u 2020. godini. Starosna struktura je takođe zabrinjavajuća. Od 13 inspektora 10 je preko 50 godina. Prosečna starost je preko 50 godina. Većina ima zvanje savetnika, a to zvanje se dobija samo posle tri godine radnog iskustva, a ovde vidimo da mnogi imaju radno iskustvo i preko 20 godina. Plata vodnog inspektora u ovom zvanju bez minulog rada je od 50 do 70 hiljada, dobijaju se i dodatna zaduženja odredbama novog zakona.Kao proizvod napred navedenog, kao prvo logično pitanje možemo da postavimo – da li je ovo adekvatan broj vodnih inspektora koji vrše nadzor i sprovode mere iz svog delokruga rada? U nekim analizama stoji da je broj potrebnih vodnih inspektora 67 u odnosu na sadašnjih 13. Sada je situacija da jedan vodni inspektor vrši nadzor i sve poslove vezane za preduzimanje određenih mera u jednom upravnom okrugu, ponegde i na teritoriji čak dva upravna okruga.Ovakav odnos broja inspektora prema površini na kojoj svako od njih gravitira uglavnom ide na uštrb kvaliteta rada i adekvatnog funkcionisanja samog zakona. Kako je delokrug rada vodnih inspektora i to da se preduzimaju mere koje se odnose na rekonstrukciju postojećih vodnih objekata i izvođenja drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu jer ako dođe na primer do nekontrolisane eksploatacije šljunka i peska iz reke može čak doći da se sama rečna korita izmeštaju. Jedan takav primer je i rečno korito Južne Morave koje se toliko izmestilo da je došlo do samog naseljenog mesta, a to mesto se zove Grajevce blizu Leskovca, a posledice su pokopavanje i rušenje kuća koje se sada nalaze faktički uz samu obalu reka, a nekada su bile udaljene od te obale pedesetak i više metara.Ako govorimo o zaštiti voda od zagađenja i tu je situacija slična, a to je takođe u opisu posla slobodnog inspektora.Da potvrdimo, da nije čoveka i njegovog delovanja vode i reke bi bile potpuno čiste i zato moramo uložiti maksimalne napore kako bismo spasili naše vode i naše reke.Drugo logično pitanje koje se može postaviti je pitanje vezano za mogućnost korupcije, jer ako imamo jednog čoveka zaduženog za tako veliki, površinski gledano, potez sa platom za koju na malopre napomenuo kolika je, a on je zadužen za nadzor i postupanje prema subjektima oko kojih se okreću milioni naravno da moramo da postavimo i takvo pitanje.Dakle, svaki zakon koji je u primeni i da je najbolji sama javnost tj. građani mogu smatrati da nije dobar samo onda ako se on ne implementira na način na koji je napisan. napisan. Za potpunu implementaciju zakona i da on može da potpuno adekvatno funkcioniše potrebni su svi ovi elementi.Poslanička grupa JS će u danu za glasanje podržati ovaj Predlog zakona. Hvala. Hvala.